С Доклада на Комисията по правни въпроси ще ни запознае председателят на Комисията Данаил Кирилов. Заповядайте, господин Кирилов. Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! На Вашето внимание: „ДОКЛАД за първо гласуване относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, № 854–01-90, внесен от Данаил Димитров Кирилов и Хамид Бари Хамид на 17 декември 2018 г. На свое заседание, проведено на 26 март 2019 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, № 854-01-90, внесен от Данаил Димитров Кирилов и Хамид На заседанието присъстваха: от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество: господин Пламен Георгиев – председател, господин Антон Славчев – заместник-председател, госпожа Антоанета Георгиева-Цонкова – член, господин Пламен Йоцов – член, госпожа Атанаска Георгиева – ръководител на Инспектората, и госпожа Боряна Йотова – ръководител на звено „Връзки с обществеността“; и от Върховния касационен съд съдия Галина Тонева – председател на Второ наказателно отделение. От името на вносителите Законопроектът беше представен от Данаил Кирилов, който посочи, че с него се цели прецизиране на определени разпоредби, които са постигнати в резултат на едногодишната работа на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемането на незаконно придобитото имущество след влизането в сила на Закона. Предлага се да се разшири обхватът на лицата, заемащи висши публични длъжности, като се добави нова категория – директорът на Националната следствена служба и неговите заместници. С цел избягване блокирането на системата за деклариране на лицата, заемащи висши публични длъжности, се предлага отпадане на общинските съветници от обхвата на Закона. Предложеното допълнение на разпоредбата на чл. 16, ал. 1 от Закона има за цел да създаде правна възможност в териториалните дирекции на Комисията да се създават отделни административни единици, с оглед осъществяване на по-качествен контрол, създаване на по-добра организация на дейността по места, както и засилване ефективността в работата на органите. Предлага се за лицата, заемащи висши публични длъжности, с изключение на тези, задължени по Закона за съдебната власт, в декларацията за имущество и интереси да бъде увеличен определеният праг за декларираните доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година, от над 1000 лв. на над 5000 лв. Със Законопроекта се цели намаляване на административната тежест и своевременното осигуряване на необходимата информация, свързана с проверката на декларираните факти, както и уеднаквяване на практиката при проверката на декларациите. Предлага се уведомяване на съответните лица, заемащи висши публични длъжности, за установено несъответствие в размер до 5000 лв., като се дава възможност да направят корекция. Кирилов отбеляза, че при установено несъответствие в размер на не по-малко от 10 000 лв. Комисията предприема действия за изпращане на материалите от проверката на Националната агенция за приходите. При установено несъответствие в размер на не по-малко от 20 000 лв. Комисията приема решение за извършването на проверка на имущественото състояние на лицето, заемащо висша публична длъжност, по реда на Глава Със Законопроекта се създава възможност органите по чл. 16, ал. 2 от Закона да обезпечават запазването на помещения или местности до започване на действия по разследването от органите на досъдебното производство, както и да могат да призовават в служебните помещения граждани. Редът за призоваване на граждани се урежда с правилника по чл. 23 от този закон. Предвидена е и възможност за принудителното довеждане, което да се извършва през деня, освен ако не търпи отлагане. Принудителното довеждане се извършва от службите на Министерството на вътрешните работи при условията, предвидени в Закона за Министерство на вътрешните работи. В Законопроекта се предвижда органите по чл. 16, ал. 1 от Закона при изпълнение на служебните си задължения да могат да използват защитни средства, гарантиращи тяхната лична безопасност и прикритие на самоличността им, както и да имат правомощия за разкриване на банковата, застрахователната и търговската тайна по чл. 115 от Закона, каквито органите по чл. 16, ал. 1 имат. Предоставя се възможност за връчване на декларация и на третите лица, придобили имущество за сметка на проверявано лице, за да се избегне неговото отнемане или да се прикрие произходът му или действителните права върху него. Кирилов посочи, че целеният резултат при промяната на чл. 152, ал. 3 от Закона е да се защити държавния интерес, тъй като съществува възможност правата на държавата за внасяне на иск за отнемане да се погасят по отношение на имущество, придобито в началото на проверявания период. Предлага се и увеличаване на срока, съгласно който Комисията предявява иск за отнемане в полза на държавата на незаконно придобитото имущество, от три на шест месеца. Със Законопроекта се създава възможност Комисията да бъде освободена от заплащане на държавни такси, независимо от изхода на делото, тъй като вземането на държавата е с публично-правен характер. Предлага се включване на администрациите на омбудсмана и Конституционния съд, чиито служители също следва да подават декларации съгласно Закона, за да не останат извън обхвата на деклариране.

е продиктувано от мотива, че е необходимо осигуряване на безопасността на тази висша публична длъжност чрез

и Камарата на частните съдебни изпълнители. Господин Пламен Георгиев допълни, че подкрепя промените в Законопроекта, тъй като те са насочени към по-ефективна превенция и противодействие на различните форми на корупция в резултат на едногодишното действие на Закона, като посочи, че определени разпоредби имат необходимост за прецизиране и съобразяване с постъпилите становища по Законопроекта. В дискусията взеха участие народните представители Данаил Кирилов, Хамид Хамид и Христиан Митев. Народните представители изразиха подкрепата си за Законопроекта, като се обединиха около становището, че е необходимо да се прецизират определени разпоредби между първо и второ гласуване, като например например предложенията свързани с категорията общински съветници. Господин Митев отбеляза, че има необходимост от прецизиране на правомощията на Комисията за принудително довеждане на лица и изяви желание за създаване на работна група между първо и второ гласуване. В резултат на проведеното обсъждане Комисията по правни въпроси с 13 гласа „за“, без „против“ и „въздържал се“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане

Няма доклад на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика. Ще има ли представяне на становище на вносител?

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги народни представители, съвсем накратко ще Ви представя становището на вносител по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за противодействие на корупцията и за отнемането на незаконно придобитото имущество, № 854-01-90, внесен от Данаил Димитров Кирилов и Хамид Бари Хамид на 17 декември 2018 г. Законопроектът цели прецизиране на определени разпоредби, които са постигнати в резултат на едногодишната работа на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемането на незаконно придобитото имущество след влизането в сила на Закона. Предлага се да се разшири обхватът на лицата, заемащи висши публични длъжности, като се добави нова категория – директорът на Националната следствена служба и неговите заместници. С цел избягване блокиране системата на деклариране на лицата, заемащи висши публични длъжности, се предлага отпадане на общинските съветници от обхвата на Закона. Предложеното допълнение на разпоредбата на чл. 16, ал. 1 от Закона има за цел да създаде правна възможност в териториалните дирекции на Комисията да се създават отделни административни единици, с оглед осъществяване на по-качествен контрол и създаване на по-добра организация на дейността по места, както и засилване ефективността в работата на органите. Предлага се за лицата, заемащи висши публични длъжности, с изключение на тези, задължени по Закона за съдебната власт, в декларацията за имущество и интереси да бъде увеличен определеният праг за деклариране на доходи, извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година от 1000 лв. на над 5000 лв. Със Законопроекта се цели намаляване на административната тежест и своевременното осигуряване на необходимата информация, свързана с проверката на декларираните факти, както и уеднаквяване на практиката при проверката на декларациите. Предлага се уведомяване на съответните лица, заемащи висши публични длъжности, за установено несъответствие в размер до 5000 лв., като се дава възможност да направят корекция. При установено несъответствие в размер на не по-малко от 10 000 лв. Комисията предприема действия за изпращане на материалите от проверката на Националната агенция за приходите. При установяване на несъответствие в размер на не по-малко от 20 000 лв. Комисията приема решение за извършването на проверка на имущественото състояние на лицето, заемащо висша публична длъжност, по реда на Глава Със Законопроекта се създава възможност органите по чл. 16, ал. 2 от Закона да обезпечават запазването на помещения или местности, до започване на действия по разследването от органите на досъдебното производство, както и да могат да призовават в служебните помещения граждани. Редът за призоваване на граждани да се урежда с правилника по чл. 23 от този закон. Предвидена е и възможност за принудително довеждане, което да се извършва през деня, освен ако не търпи отлагане. Принудителното довеждане се извършва от службите на Министерството на вътрешните работи при условията, предвидени в Закона за МВР. В Законопроекта се предвижда органите по чл. 16, ал. 2 от Закона при изпълнение на служебните си задължения да могат да използват защитни средства, гарантиращи тяхната лична безопасност и прикритие на самоличността им, както и да имат правомощия за разкриване на банкова, застрахователна и търговска тайна по чл. 115 от Закона, каквито органите по чл. 16, ал. 1 имат. Предоставя се възможност за връчване на декларация и на третите лица, придобили имущество за сметка на проверявано лице, за да се избегне неговото отнемане или да се прикрие произходът му или действителните права върху него. Целеният резултат при промяната на чл. 152, ал. 3 от Закона е да се защити държавният интерес, тъй като съществува възможност правата на държавата за внасяне на иск за отнемане да се погасят по отношение на имущество, придобито в началото на проверявания период. Предлага се и увеличаване на срока, съгласно който Комисията предявява иск за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество от три на шест месеца. Със Законопроекта се създава възможност Комисията да бъде освободена от заплащане на държавни такси, независимо от изхода на делото, тъй като вземането на държавата е с публично-правен характер. Предлага се включване на администрациите на омбудсмана и Конституционния съд, които служители също следва да подават декларации съгласно Закона, за да не останат извън обхвата на деклариране. Предложението за промяна на Закона за

Откривам разискванията. Заявено е изказване от господин Ячев. Заповядайте, имате думата! Уважаема госпожо Председателстващ, уважаеми колеги! Действително няма доклад на Парламентарната комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика по следната причина.

обсъден публично и да се види дали вносителите застават зад всичко онова, което са вкарали в първоначалния вариант или не. Неформално в нашата комисия естествено ние сме обсъждали Законопроекта, включително сме коментирали някои от текстовете с представители на Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество, и съм убеден, че всеки от членовете на нашата Комисия за борба с корупцията има изградено мнение и то ще бъде изразено чрез съответното гласуване в пленарна зала.

Отдавам това, надявам се, на някакво техническо недоразумение, а не на някакви притеснения от страна на вносителите за

на господин Хамид Хамид и господин Данаил Кирилов. На първо място, поправката по § 1 – в чл. 6, ал. 1, т. 2, предвижда изключване на общинските съветници от обхвата на Закона противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Поправката е внесена с мотив, че, първо, има изключително динамичен състав на общинските съветници. На второ място, посочено е, че броят е около 5400 души и финансовият ресурс, който се изразходва за проверка на декларираното имущество от общинските съветници, не оправдава резултатите от тази проверка. Също така като водещ мотив е посочена и необходимостта от допълнителни човешки и материални ресурси, които ще са значителни. Уважаеми колеги, когато приехме новия Закон за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество, тогава не само прецизирахме списъка на длъжностните лица, но и добавихме изцяло нови категории, които имат публични функции или правомощия по изразходване на публични средства. Сред тези нови категории, наред с главните архитекти на общини и на райони, в състава бяха включени и общинските съветници. Идеята беше да се постигне необходимата публичност и осигуряване на възможност за проверка на имуществото на лица, които имат решаващи функции при разходване на публични ресурси и при които е налице повишен корупционен риск. Аз искам само да споделя пред Вас, че изчислявал – от сигналите, постъпили в Комисията за борба с корупция и конфликт на интереси и парламентарна етика, съдържат твърдения за наличие на корупционни практики именно в така наречената местна изпълнителна и законодателна власт. Тук трябва да отбележим и факта, че с новия Закон за противодействие на корупцията децентрализирахме и друг механизъм за контрол и превенция на корупционния риск от страна на местната власт, а именно децентрализирахме Комисията за проверка и установяване конфликт на интереси.

цитираният състав от 5400 души, който според вносителите ще натовари до невъзможност с финансов и човешки ресурс проверката на общинските съветници, е необходимо повишаване на

промяна в Закона за противодействие на корупцията и отнемане незаконно придобитото имущество отложихме задължението за деклариране именно на общинските съветници до 1 декември 2019 г., тоест за тях Законът все още не е преведен в действие и се опитваме още веднъж да да сложим административноправен или политически – не искам да кажа тази дума, но тя се налага от само себе си – чадър над тези важни важни фигури в местната изпълнителна и законодателна власт. Това ще бъде една от поправките, за които ние ще настояваме между първо и второ четене. изразявам не само мое лично мнение, а мнението и на нашата парламентарна група, че ще бъдем категорично против изваждането на общинските съветници от списъка на проверяваните лица, които ще имат задължение да декларират своето имущество

В новия Закон за противодействие на корупцията постигнахме успех, като за първи път формулирахме понятието „корупция“. Какво обаче се разбира под „информация за корупция“? Вносителите на Законопроекта не са дефинирали това понятие, не се съдържа достатъчно легално определение за него. Според мен е невъзможно да се отправят качествени уведомления, ако въобще държавните институции тръгнат в тази посока към Комисията и тя няма да може да извърши необходимите качествени проверки по всички постъпили уведомления. Може би в тази посока трябва да се мисли за задължение, което да се вмени на проверяващите и контролните

това не бива да има категорично задължителен характер. По отношение на частта от така направените предложения, тъй като голяма част от

Продължаваме с реплики. Господин Кирилов, заповядайте за реплика.

тогава, че трябва да има обществен дебат по тези въпроси. По тази причина Правната комисия каза, че ще даде достатъчно време на обществото и на всички заинтересовани да се запознаят със Законопроекта. Изненадан съм, че дори и миналата седмица, защото още тогава обявихме дневния ред на Комисията

Както и да е. Аз тук нищо умишлено не мога да заподозра, но продължавам нататък. Освен, че не сте го гледали, не слушахте и Доклада на Правната комисия, където Ви казахме, че по въпроса за общинските съветници вносителите сме заявили ревизия, в смисъл не че оттегляме този въпрос,

Няма да коментирам по другите въпроси. Струва ми се обаче, че би следвало, ако скоро коментираме и Правилника на Народното събрание, да преценим дали нашата постоянна Комисия за антикорупция и конфликт на интереси и парламентарна етика да не остане само за парламентарна етика, защото вече имаме специализиран орган за борба с корупцията. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, уважаеми господин Кирилов. Има ли втора реплика?

Няма да влизам в дебат за мерене на значимостта на Комисията, господин Кирилов, към който без съмнение ме подтиквате. Факт е обаче, че действително четири месеца нямаше движение по така внесения законопроект. Аз не съм задължен, нито пък моите колеги от Комисията, да следим дневния ред на останалите комисии. Онзи ден е разгледан Вашият Вашият законопроект в Комисията, днес вече влиза в пленарна зала, не видях смисъл в това бързане, но… Това е по отношение на първата Ви забележка. По отношение на все още не съм видял акт на оттегляне на този законопроект и говоря за него като законопроект, който е внесен в момента и се гледа. Така че няма пречка да изразя личното си мнение по отношение на внесените предложения по чл. 6 – отпадане на кръга от проверяваните лица, в случая общинските съветници. Другата екзотична идея – за редуциране на Комисията. Вие може да предложите въобще да се ликвидира подобен тип комисия, но аз не мисля, че това ще бъде полезно за Народното събрание и ще бъде добър политически знак.

Благодаря, уважаема госпожо Председател. Уважаеми народни представители! Действително темата беше дискутирана доста обстойно в този

В тази връзка аз също декларирам, че имаше направена резерва от страна на вносителите, че ще преразгледат отношението си към предложението. Аз също смятам, че това е неудачно предложение по отношение на общинските съветници. Няма да се спирам на аргументите – те вече бяха изложени от колегата Ячев, защо е неудачно изключването на тази група лица. Ще се спра на едни други промени обаче, които разширяват правомощията на Комисията в посока да ѝ предоставят правомощия, които по-скоро

че работи добре и без тези допълнителни правомощия. Практически не е необходимо да се поставят под съмнение добрата ѝ работа и добрите ѝ намерения с разпоредби, които будят опасения за евентуални злоупотреби в определени случаи и за нарушаване на граждански права. Смятам, че тези разширени правомощия, които се предлагат в тази част на Законопроекта, следва да отпаднат и ще направя такова предложение между първо и второ четене. По отношение на останалите разпоредби и предложения. Смятам, че следва да бъде създадена работна група между първо и второ четене по този законопроект, внимателно да се съобразят

така че в крайна сметка Законът да изпълни целите, които са си поставили вносителите, и действително да подпомогне бъдещата работа на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Митев. Има ли реплики?

Няма. Пристъпваме към гласуване. Моля квесторите да поканят народните представители в пленарната зала, където им е мястото. Подлагам на гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, № 854-01-90, внесен от Данаил Кирилов и Хамид Хамид на 17 декември

Започваме с Доклада на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление. Не виждам председателя на Комисията в залата. Има ли представител на Комисията? Заповядайте, господин Колев. Благодаря Ви, Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми колеги! „ДОКЛАД по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, № 902-01-8, внесен от Министерския съвет На редовно заседание, проведено на 21 март 2019 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, 902-01-8, внесен от Министерския съвет на 26 февруари 2019 г. В заседанието на Комисията взеха участие: госпожа Ирена Георгиева – заместник-министър на туризма, госпожа Екатерина Дацова – директор на дирекция „Управление на морските плажове“ в Министерството на туризма, и представители на граждански организации. От името на вносителя Законопроектът бе представен от госпожа Ирена Георгиева. С предлаганите изменения и допълнения на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие се предвижда заповедите на министъра на туризма, с които се нарежда провеждането на търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти изключителна държавна собственост, представляващи морски плажове, и заповедите за определяне на спечелилите проведените търгове да подлежат на предварително изпълнение. Законопроектът предвижда забрана за поставяне на плажни принадлежности и палатки, а също и преминаването, паркирането и престоя на пътни превозни средства, ремаркета и полуремаркета върху дюните, попадащи в обхвата на Черноморското крайбрежие, освен в случаите на разрешено строителство. Предложеното изменение е в съответствие с изискванията на Закона за защитените територии с оглед на опазването и съхранението на всички видове дюни и намиращите се в тях защитени видове на флората и фауната, които попадат в границите в границите на зона „А“, зона „Б“ или в урбанизираните територии на населените места след границите на зона „А“. Законопроектът предвижда и изменения и допълнения в административнонаказателните разпоредби на Закона. Прецизирани са също така нормите, засягащи и органите, които са ангажирани с административното производство при установяването на нарушенията и определянето на наказанията. Предвижда се препращане към правилата за реализиране на административнонаказателното производство в съответния закон в случаите, в които се засяга област на регулиране, попадаща в компетентността на друг административен орган. С предложените разпоредби се определят изрично и видовете преустановителни и възстановителни принудителни административни мерки, които биха могли да бъдат прилагани от министъра на туризма с оглед на извършени нарушения на разпоредбите на Закона. В Комисията са постъпили редица становища от граждански и професионални организации, в които, наред с изразената принципна подкрепа, са направени и предложения за прецизиране на отделни разпоредби от Законопроекта и допълнителни промени в Закона. на присъствалите на заседанието представители на гражданските организации бяха застъпени позиции, аналогични на предоставените от тях писмени становища и предложения, като акцентът бе поставен върху необходимостта от регламентиране по нов начин собствеността върху дюните, тяхното опазване и решаване на проблема с нерегламентираното къмпингуване върху дюни, плажове и в частни имоти. В хода на дискусията изказалите се народни представители изразиха принципната си подкрепа за внесения законопроект. Същевременно бе обърнато внимание, че част от предложените разпоредби в Законопроекта се нуждаят от значително прецизиране между двете гласувания, като следва да се направят и допълнителни предложения, с които да се създадат необходимите предпоставки за преодоляване на някои негативни тенденции от практиката по прилагане на Закона и да се разрешат съществуващите проблеми, за които досегашните разпоредби не дават достатъчно основание за това. Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление с 10 гласа „за“, без гласове „против“ и 1 глас „въздържал се“ предлага на Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, № 902-01-8, внесен от Министерския съвет, да бъде приет на първо гласуване.“ Благодаря Ви, господин Колев. Следва Доклад на Комисията по икономическа политика и туризъм. Госпожо Савеклиева, заповядайте. ДОКЛАДЧИК Благодаря Ви, госпожо Председател. „ДОКЛАД на Комисията по икономическа политика и туризъм по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, № 902-01-8, внесен от Министерския съвет на 26 февруари Комисията по икономическа политика и туризъм на свое заседание, проведено на 6 март 2019 г., разгледа и обсъди Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие На заседанието присъстваха – от Министерството на туризма: Ирена Георгиева – заместник-министър, и Екатерина Дацова – директор на дирекция „Управление на морските плажове“; представители на браншови организации от туристическия бизнес и на работодателски организации. Законопроектът бе представен от Ирена Георгиева. Според вносителя целта на Законопроекта е с предложените промени да се създаде възможност заповедите на министъра на туризма, с които се нарежда провеждането на търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти – изключителна държавна собственост, да подлежат на предварително изпълнение. Втората група промени се отнася до забрана за поставяне на плажни принадлежности и палатки, както и за преминаването, паркирането и престоя на пътни превозни средства (ППС) върху подвижни, неподвижни и облесени дюни, освен в случаите на разрешено строителство.

към правилата за реализиране на административнонаказателното производство в съответния закон в случаите, в които се засяга област на регулиране, попадаща в компетентността на друг административен орган. Със Законопроекта се създават два нови публични регистъра – на класифицираните морски плажове и на групираните морски плажове. Към Законопроекта е приложена Частична предварителна оценка на въздействието, както и изискващите се по чл. 76 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание справки. В последвалата дискусия становища изразиха и зададоха въпроси към вносителите народните представители Валери Симеонов и Димитър Бойчев пресилена е санкцията за поставяне на плажни принадлежности върху дюните; необходимост от диференциране на поставянето на видове преместваеми обекти; необходимост от достъп до плажа на ППС – например линейки; равнопоставен достъп до плажната ивица – платена и безплатна зона; прекалено диференциране на проверяващите и санкциониращите органи. На зададените въпроси отговориха представителите на Министерството на туризма. След приключване на обсъждането и гласуване с резултати: „за“ – 13 гласа, без гласове „против“ и „въздържал се“, Комисията по икономическа политика и туризъм прие следното становище: Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, № 902-01-8, внесен от Министерския съвет на 26 февруари 2019 г.“ Благодаря Ви, уважаема госпожо Савеклиева. Следва Доклад на Комисията по околната среда и водите. Госпожо Василева, заповядайте да ни го представите.

№ 902-01-8, внесен от Министерския съвет на 26 февруари 2019 г. На заседание, проведено на 14 март 2019 г., Комисията по околната среда и водите разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, № 902-01-8, внесен от Министерския съвет на 26 февруари 2019 г. На заседанието присъстваха: Ирена Георгиева – заместник-министър на туризма, Екатерина Дацова – директор на дирекция „Управление на морските плажове“, представители на Национална асоциация „Българско Черноморие“ и други неправителствени организации. От името на вносителя Законопроектът и мотивите за неговото внасяне бяха представени от заместник-министър Ирена Георгиева. Законопроектът въвежда възможност заповедите на министъра на туризма за провеждане на търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти – изключителна държавна собственост, да подлежат на предварително изпълнение. Предвижда забрани с оглед на опазването и съхранението на всички видове дюни и намиращите се в тях защитени видове на флората и фауната. Прецизирани са и административнонаказателните разпоредби на Закона. В дискусията взеха участие народните представители Младен Шишков, Станислав Иванов, Борис Ячев и Ивелина Василева. Народният представител Младен Шишков изрази становище, че подкрепя по принцип предложените промени, като има детайли, които трябва да бъдат прецизирани между първо и второ четене. Предварителното изпълнение на заповедите за търговете е много важна тема, която трябва да бъде развита детайлно, така че да се гарантира както правилното планиране и правната сигурност на туристическия сезон, така и защитата на живота и здравето на туристите. Народният представител Борис Ячев счита, че е необходимо прецизиране на дефинициите за пътни превозни средства. Обърна внимание и на текстовете, свързани с отдаването на концесия или под наем на плажове, до които не е осигурен достъп за моторни превозни средства, например линейки, което е свързано с осигуряване на животоспасяваща помощ. Председателят на Комисията госпожа Ивелина Василева изрази позиция, че е необходимо да се прецизира пропорционалността на предложените санкции в Законопроекта, предвид на това че и по екологичното законодателство също могат да се налагат глоби. Необходимо е и прецизиране на определението за плажни принадлежности, за да няма погрешно тълкуване. От Националната асоциация „Българско Черноморие“ представиха становището си, с което предлагат всички дюни след плажовете да бъдат освободени от изискването да бъдат публична държавна собственост. Също така се обявиха против разполагане на къмпинги върху плажовете, като предложиха да се разполагат зад плажовете с писмено съгласие на съответните собственици. Представители на Сдружение за дива природа „Балкани“ и Сдружение „Да спасим Кара дере“ изказаха становища в подкрепа на опазването на дюните и предотвратяване поставянето на преместваеми обекти върху тях. Предложиха да се предприемат специализирани мерки за ограничаване на строителството в териториите, попадащи в защитени зони и в морските плажове за природосъобразен туризъм. След приключване на дискусията и проведеното гласуване Комисията по околната среда и водите с 14 гласа „за“, без „против“ и „въздържал се“ подкрепи Законопроекта и прие следното становище: Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, № 902-01-8, внесен от Министерския съвет на 26 февруари 2019 г.“ Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР Длъжна съм да попитам дали ще има становище на вносител? Няма да има. Откривам разискванията. Има ли изказвания? Заповядайте. Благодаря. Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми колеги! От парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ подкрепяме по принцип текстовете, които са предложени от вносителя. Философията на Закона е правилна и е стъпка в правилната посока. Разбира се, има детайли, които ще трябва да бъдат изчистени между първо и второ гласуване, като ще трябва да се съобразим със становищата на неправителствените организации и на институциите. Предложените промени касаят три основни аспекта. Една от най-важните теми е предварителното изпълнение на заповедите за търговете. Това е много чувствителна и болезнена тема към настоящия момент. Тя трябва да бъде развита детайлно, така че да се гарантира както правилното планиране и правната сигурност на туристическия сезон, така и защитата на живота и здравето на туристите. Други теми, които са засегнати в Законопроекта и по принцип подкрепяме, са нов вид регулация по отношение поставянето на плажни принадлежности върху дюните и въобще всички дейности, които по някакъв начин биха могли да ги засегнат. Това също е изключително важна тема и ние изцяло подкрепяме промените в тази посока. По отношение на административнонаказателните разпоредби текстовете са разписани детайлно. Част от тях обаче са прекалено рестриктивни, което ще наложи прецизирането им между първо и второ гласуване, но посоката, както казах вече, е правилна. Необходима е точна дефиниция за отговорностите на всички административни органи, чиято дейност касае защитата на държавния интерес в крайбрежната зона. Надяваме се, че след като бъдат внесени предложенията между първо и второ гласуване и бъдат подложени на по-детайлна дискусия, ще намерим добър баланс в Закона за устройството на Черноморското крайбрежие. Благодаря Ви.

Други изказвания? Господин Али, имате думата. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители, уважаема госпожо Министър! „Движението за права и свободи“ по принцип ще подкрепи предложените текстове в Законопроекта относно Черноморското крайбрежие. Ние също смятаме, че между първо и второ четене има много неща, които трябва да бъдат изчистени. колеги споменаха основните детайли, върху които ще се спрем. Мисля, че с този законопроект всички сдружения, неправителствени организации, природозащитници ще бъдат

собственици покрай тези линии ще бъдат удовлетворени като ще имат определени права. По този начин ще се урегулират и пътищата – така наречените държавни, горски пътища, които ще допринесат за свободния достъп на гражданите до плажните ивици. Там, където те са оградени или незаконно направените такива, ще бъдат регулирани и ще има система относно ползването на тези ивици. Надявам се с общи усилия между първо и второ четене, предлагайки едни сериозни промени, ние да урегулираме цялата системна дейност около крайбрежната ивица на Черноморието и да допринесем с това за едно успокояване между всички заинтересовани лица – и държавни институции, и частни лица, и природозащитници, и такива, които като неправителствени организации досега не бяха доволни от статуквото, което беше до момента. Надявам се с това да допринесем за развитието на туризма в Благодаря Ви, уважаеми господин Али. Има ли реплики? Не виждам. Други изказвания? Господин Колев, заповядайте – имате думата.

с редица предложения – ще цитирам само някои от тях, за да разберете за какви безумия става въпрос, и ако не ги пипнем между първо и второ четене, ще се роди голям проблем на държавата.

се публикуват до 30 дни преди крайния срок за подаване на заявленията за участие.“ Ами, че той може да бъде и един ден! Значи, крайният срок е утре, ние днес публикуваме. Кой е този и кои са тези в състояние за няколко часа да изработят цялата документация за кандидатстване за търга, да се

Когато разговаряме с хората, желаещи да се занимават с този род бизнес, казват: това е закон, направен за някого. Преди изборите, колеги, това ли е начинът да дадем послание на Вашите избиратели, на нашите избиратели, че приемаме тотален лобистки закон, закон за някого? Продължавам с още няколко точки – само да Ви маркирам колко е важно между първо и второ четене да не се посрамим ние в Народното събрание, защото ще ни посрамят после избирателите! Чета по-нататък в същата точка: „Заповедта на министъра на туризма за провеждане на търг за отдаване под наем на морски плаж е индивидуален административен акт и подлежи на предварително изпълнение.“ Представете си: съдът след това констатира неправилността на проведената процедура и друго, обаче министърът вече е сключил договора, процедурата си върви. върви. „§ 2. В чл. 13: „Главният архитект на общината разрешава издаването или отказва издаването на разрешението по ал. 3 в 30 дневен срок от възникването на основание за това.“ Тук вменяваме на главния архитект невъзможността да откаже издаването на разрешение, ако той счита, че то е незаконосъобразно, неправилно. За всеки случай обаче, за да не остане ненаказан главният архитект, в в § 8 сме му сложили една санкция до 5 хил. лв. – за всеки случай, за това, че си е вършил работата.

Продължавам нататък: „§ 3. Забранява се поставянето на плажни принадлежности и палатки“. Спирам дотук, за да обясня за плажните принадлежности. Дами и господа, слага си някой една кърпа в зона, където счита, че не е разрешено за плажуване – санкцията е до 1000 лева. Е, много скъпа кърпа! Много скъп тен! Хиляда лева да хванеш малко тен и витамин Д. Това безумие, който го е написал, защо иска нас да ни противопостави на избирателя, не знам? Защо трябва ние в момента да кажем на целия български народ: отивате на плажуване и за всеки случай си носите една бала с пари, защото две полагания – две хиляди лева, за всеки случай, за да Ви се услади туризмът! Още един много интересен казус. Зоната – къде са дюни, къде е плаж, се поставя с една табелка. Табелката се поставя от едно некомпетентно лице. Обикновено те дръпват към платената част табелката, за да може да ги напъхат в платената. Равнопоставеност между платена зона и неплатена зона – истинска равнопоставеност, няма. всички избиратели крещят, викат и протестират за това, че няма тази равнопоставеност – едните са в дерета, или в края на плажа, другите – подредени, както трябва. Тоест истинско очертаване на плажната ивица с ясно, точно, равномерно разпределение на платена и неплатена част няма. Оставяме некомпетентни хора да вкарват държавните институции в големи спорове. Продължавам по същата точка: „Забранено е преминаването, паркирането и престоят на превозни средства, ремаркета и полуремаркета върху подвижни (бели) дюни“ – и така нататък, „тревна растителност“ – да не влизам в подробности. Значи, селскостопанска техника може да влиза! Тракторите спокойно може да си влязат в дюните – тях ги няма. Каруците също. АТВ-та – много ценна работа – АТВ-тата и бъгитата специално могат да си ходят из дюните! А точно те са тези, които направиха на салата дюните. Ако на нас целта ни е да унищожим дюните, ето този текст е чудесен, върши чудесна работа! В същия ред на мисли – да не се спирам за глоби, наказания, санкции, обаче, драги колеги, не виждам тук каква е… А, и отговорностите са размити МВР проверяват едно, екологията проверяват друго, туризмът проверяват трето, регионалното развитие проверяват четвърто, ДНСК проверяват пето – размити отговорности, тоест да не се случат нещата. Ако искаме да не се случат нещата, това е начинът! Ако искаме да нямаме истинско управление на Черноморското крайбрежие, това е начинът! Ако искаме ние да продължим да бъдем плюти за това че приемаме некачествени закони в полза на някого, ей това е начинът! Точно преди избори е прекрасен вариант! Предстоят и местните изборите. Питайте кой от местните, които от хилядолетия живеят там те са си опазвали дюните, прехранвали са се с това, тези хора някой питал ли ги е за схемата за разположение на плажа? Някой питал ли е общината иска ли тя да вземе да стопанисва този плаж?

плажът – даден на концесионер, пристанищата – под друг контрол, всичко туй им е взето и те са в концлагер. Дайте да зададем въпроса сега между първо и второ четене да кажат редица неправителствени организации и живущите там как и по какъв начин да се случат добре нещата? Не Ви казвам това, за да може да не се случат, а напротив – да се случат и да се случат добре, да се направят така, че не да накажем главните архитекти, да ги натоварим с

Имало е такова предложение схемите да бъдат правени от главните архитекти. Знаете ли какъв е отговорът на Министерството? Те нямали компетентност! Главният архитект нямал компетентност! Ако главният архитект няма компетентност, тогава некомпетентният концесионер ли има тази компетентност? Той е нямал компетентност да прави схемите, а има компетентност да отнесе глобата.

Хората там имат полиция – специална екополиция, която, ако влезеш сред цветята – жестока глоба,

Къде са възможностите с дървен път – нещо което не нарушава дюните, но да дава възможност за достъп до тези пътища? Или пак ще правим като в Делфин: даряваме достъпа – даваме го на концесия и ще ги спущаме с

Не виждам. Продължаваме с изказванията. Заповядайте. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги, уважаема госпожо Министър! Както каза и колегата Младен Шишков, ние от нашата парламентарна група ще подкрепим на първо четене промените, които се предлагат, за изменение в Закона за устройство на Черноморското крайбрежие. Аз мисля, че тези промени са своевременни и са предизвикани от ситуациите, които видяхме в последно време, по-скоро нарушенията, които се направиха по Черноморието с унищожаването на дюни, с редица нарушения, които виждаме и през летния Тези промени са опит Министерството на туризма да прецизира възможността за издаване на административни актове. В Комисията по икономическа политика и туризъм зададох въпрос на ръководството на Министерството какъв административен акт са издали при това прословуто нарушение – унищожаването на дюните на „Смокиня“? От отговора на Министерството разбрах, че по сега действащия Закон те нямат тази административна възможност. Дори и да са били издали административен акт, той с голям процент сигурност е щял да падне в Административния съд. точно това, което е направено с тези промени, се прецизира възможността Министерството на туризма да издава такива административни актове. Изключително много приветствам промените, защото това ще бъде най-малкото превенция за последващи такива нарушения, въпреки че конкретно това нарушение подлежи не само на административна санкция, но и на наказателно преследване. С другите промени, които са, се прецизира възможността Министерството да оказва последващ контрол върху наемателите на плажове и съответно концесионерите за по-стриктно спазване на ангажиментите, които са поели по поели по сключените договори. Естествено, и аз имам някои забележки и се надявам между първо и второ четене да бъдат изчистени, особено що се касае до възможността за налагане на наказания при поставянето на плажни принадлежности. Според мен това също е една крайност. Аз не виждам, първо, с какво поставянето на една хавлия, шезлонг или дори забиването на един чадър в дюните, ще се наруши тяхната цялост?

Благодаря Ви, уважаеми господин Бойчев. Реплики? Не виждам. Продължаваме с изказванията. Не виждам други желаещи за изказвания. Закривам разискванията. Уважаема госпожо Министър, имате думата.

е изключително важен за нас с оглед максималното и правилното прецизиране както на нарушенията, които се извършват на територията на морските плажове, така и на административните санкции, които се налагат в следствие на тези нарушения. Подкрепяме изцяло и ще подкрепим всеки конструктивен диалог и предложения между първо и второ четене, така че да се прецизират максимално текстовете, за да бъдат в интерес на

По отношение на предложението по § 1 – условията на търга за отдаване под наем на морски плаж да се публикуват до 30 дни. Обръщам внимание, че по действащия Закон за концесиите следва да се прави много голяма разлика между това какво е да отдаваш един плаж под наем и какво е да отдаваш един плаж на концесия. Само за пояснение: когато се отдава плаж под наем, това е търг по Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост с ясно определена документация и попълване на декларация и данни, които се набавят по служебен път, и където единственият критерий е най-ниска цена. Обръщам внимание, че за процедурите за концесии, които са много по-сложни от търговете за наем, се изисква както финансово-икономическа обосновка, правен анализ, геодезически анализ, така и ред други обосновки и документи. В тази връзка зачитам, че в действащия Закон за концесиите по отношение на плажовете от 1 януари 2019 г. законодателят не е предвидил нормативно определен срок за подаване на заявления и оферти, а същият срок се определя по усмотрение на всеки концедент.

– задължението да се посочи срокът за получаване на заявления, като не е определена неговата максимална или минимална продължителност. Така че ми се иска от тази висока трибуна да не се внушават определени

кодекс и в момента е предвидено предварителното изпълнение на индивидуален административен акт, за което отговорност носи възложителят. По отношение на другото внушение, че Министерството на туризма не знае как да управлява морските плажове и, видите ли, нямало ясни правила

мисля, че ако всеки има желание да се запознае с правилата за това как се управляват концесиите, действащото законодателство е достатъчно подробно. За да го направи, се извършва геодезичен мониторинг от специалисти, които са компетентни по тези въпроси и ясно показват къде е е тази за свободно разполагане на плажни принадлежности, извършва се непрекъснато мониторинг и контрол по време на целия активен плажен сезон. Обръщам внимание също така, този законопроект е бил за обществено обсъждане и са получени над 60 становища от неправителствени организации, общини, съгласуван е и всеки един е изказал мнение, взето предвид. Също така обръщам внимание, че съгласно действащото законодателство концесионерите са тези, които имат право да предложат схемите, по които се одобряват преместваемите обекти, както и съответно зоните за разполагане на плажни принадлежности. По отношение на компетенциите на главния архитект на общината ще се получи едно противопоставяне, ако главният архитект прави схемите, а после сам одобрява разрешенията за поставяне на преместваемите обекти. Както казах, идеята за този законопроект е наистина правилно да се прецизират нарушенията, които вследствие на нашата работа, са установени във връзка с управление на морските плажове, да се подобри качеството на туристическия продукт, да има ясно определяне на отговорностите на контролните органи съобразно техните компетенции в специалните закони.

Уважаеми колеги, преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, № 902-01-8,

представители: за 97, против и въздържали се няма. Предложението е прието. Преди да закрия заседанието, ще Ви прочета съобщения за парламентарния контрол на 29 март 1. Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев ще отговори на един въпрос от народния представител Иглика Иванова. 2. Министърът на здравеопазването Кирил Ананиев ще отговори на три въпроса от народните представители Джевдет Чакъров, Дора Христова и Славчо Атанасов. Поради отсъствие на народни представители по уважителни причини се отлага отговорът на един въпрос от народния представител Полина Цанкова към заместник министър-председателя по правосъдната реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева. Поради участие в съвместно заседание на правителствата на Република България и Румъния в Букурещ на 28 и 29 март 2019 г. в парламентарния контрол на 29 март 2019 г. няма да присъстват: - министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова; - министърът на вътрешните работи Младен Маринов; - министърът на труда и социалната политика Бисер Петков; министърът на околната среда и водите Нено Димов; - министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов; - министърът на икономиката Емил Караниколов. Следващото редовно пленарно заседание е от 9,00 ч. на 29 март 2019 г. Закривам заседанието.